Prijedlog zaključka o položaju hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama s posebnim osvrtom na hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Crnoj Gori. Predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Odbor je ovo predložio na temelju člana 122. i 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Ivan Bagarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kao i u prethodnoj točci i kao što ste kazali Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske se osvrnuo na položaj kao specifičan položaj hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Crnoj Gori. Odbor je također dakle na svojoj sjednici donio ove zaključke jednoglasno, uz sudjelovanje dakle svih zastupnika bez obzira bez obzira na stranačku pripadnost. Također Vlada Republike Hrvatske je dala svoje mišljenje uz jednu malu promjenu, dakle uz jedan amandman, mi ga apsolutno prihvaćamo, ja ću ga kasnije naznačiti. Sad mi dopustite da ukratko obrazložim zaključke. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske na tematskoj sjednici održanoj 5. travnja 2011. raspravio je o položaju hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama, sa posebnim osvrtom na hrvatsku manjinu u Republici Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori. Na temelju rasprave Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske upućuje Hrvatskom saboru na usvajanje predmetne zaključke koje ću kasnije pročitati. U radu sjednice pored članova odbora sudjelovao je i predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Luka Bebić, ministar vanjskih poslova i europskih integracija gospodin Gordan Jandroković, savjetnica Predsjednika Republike za jugoistočnu Europu gospođa Romana Vlahutin, predstavnici drugih državnih institucija, te predstavnici Hrvata iz Republike Srbije, Republike Slovenije i Crne Gore. Na sjednici je iznesen jednodušan stav da je skrb o Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske hrvatska nacionalna manjina u susjednim i drugim europskim državama, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, te hrvatsko iseljeništvo od nacionalnog interesa, u skladu s tim a na temelju Ustava Republike Hrvatske, članka 10. u kojem stoji dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske, te međunarodnog prava i bilateralnih sporazuma iskazana je potreba trajne uključenosti Vlade Republike Hrvatske i drugih institucija u zaštiti, očuvanju i promicanju kulturnih, gospodarskih, političkih i inih veza Republike Hrvatske s dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog sabora gospodin Luka Bebić sudjelovao je u najvećem dijelu sjednice te saslušao predstavnike Hrvata iz Republike Srbije, Vojvodine, Republike Slovenije i Crne Gore. U svom obraćanju naglasio je odgovornost hrvatskih institucija prema Hrvatima u svijetu i važnost donošenja cjelovite politike Republike Hrvatske, koja će prema prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske biti iskazana u strategiji, tj. u zakonu koji kao što svi znamo je donijela Vlada Republike Hrvatske, odnosno mi smo usvojili taj zakon prošli tjedan. Naglasio je kako je položaj nacionalne manjine i manjine općenito mjerilo demokratičnosti doličnost društva i države te u skladu s tim u svim bilateralnim susretima zauzimat će se za prava hrvatske nacionalne manjine. Ukazujem na standarde zaštite manjinskih prava, koje je Republika Hrvatska osigurala za svoje nacionalne manjine, te pravo Republike Hrvatske na reciprocitet kad je u pitanju zaštita hrvatske nacionalne manjine u susjednim državama. Gospodin ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković kazao je da će Republika Hrvatska ostvariti vrlo visok stupanj zaštite manjinskih prava vlastitim nacionalnim manjinama, i na temelju bilateralnih sporazuma i međunarodnog prava tražiti iste standarde zaštite hrvatske manjine u pojedinim zemljama. Upoznao je sudionike sjednice da je u završnoj fazi dakle donošenje spomenutog zakona o kojem sam govorio. Naglasio je da je oko ovog važnog pitanja u Hrvatskoj postignut konsenzus, te da će Vlada Republike Hrvatske učiniti sve da zaštiti hrvatsku nacionalnu manjinu u susjednim državama. Na sjednici se moglo čuti kako je položaj hrvatske manjine u različitim zemljama različit, te da ovisi prije svega od politike domicijelne države, tako se položaj hrvatske nacionalne manjine u nekim državama može ocijeniti prihvatljivim, npr. u Mađarskoj, u Rumunjskoj, a u nekim ju se čak niti ne priznaje npr. u Sloveniji, ili ju se sustavno asimilira npr. u Srbiji. Položaj i potreba hrvatske manjine u svakoj od zemalja u kojoj živi nalaže nadležnim institucijama Republike Hrvatske da u okviru svoje nadležnosti različito postupa. Tako nužno je a sukladno najavljenoj spomenutoj strategiji i Zakon o Hrvatima izvan Hrvatske uskladiti i zakonodavstvo Republike Hrvatske prema Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. prvom se smislu misli na Zakon o hrvatskom državljanstvu, Zakon o strancima, Zakon o priznavanju stranih diploma, bilateralni sporazumi s pojedinačnim državama itd. Nužan je čak i preustroj postojećih institucija, a s ciljem uspostave djelotvorna i učinkovita servisa nadležnog za Hrvate izvan RH. U njih spada i Hrvatska matica iseljenika i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te druge institucije RH. Uvažavajući poseban položaj i potrebe hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, u Vojvodini, Republici Sloveniji i Crnoj Gori na sjednicu su bili pozvani i predstavnici hrvatske manjine iz spomenutih iz spomenutih zemalja kako bi članovi odbora bolje upoznali s trenutnim stanjem svake od njih. Predstavnici Hrvata iz Republike Srbije, iz Vojvodine ukazali su na težak položaj hrvatske zajednice u Republici Srbiji progon od 35 tisuća vojvođanskih Hrvata u vrijeme agresivne velikosrpske politike ocijenili su nenadoknadivim gubitkom za koji Republika Srbija kao ni za druge zločine iz tog vremena, ubojstva, uništavanje hrvatske imovine nije preuzela odgovornost niti je osigurala prihvatljivo obeštećenje. U posljednjih nekoliko godina koliko toliko prihvatljivog normaliziranja odnosa još uvijek se osjeća neprihvaćanje Hrvata kao vlastitih građana od institucija Republike Srbije. Tako na primjer od strane Republike Srbije se ne poštuju Bilateralni sporazum o zaštiti hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji i zaštiti srpske nacionalne manjine u RH. Naime, proklamirana prava i obveze iz sporazuma s jedne strane Republika Srbija ne provodi, a s druge strane se od institucija Republike Srbije sustavno potiče podjela hrvatskog nacionalnog korpusa s ciljem asimilacije. Navode kako se ne poštuju razmjerna zastupljenost u državnim javnim službama, u državnoj upravi, policiji, carini, školama niti je osigurana zastupljenost u predstavničkim tijelima vlasti. Naime, prema Izbornom zakonu krajnje je otežan postupak kandidiranja manjinskih predstavnika na tzv. manjinske liste što će imati za posljedicu nemogućnost prelaska izbornog praga i participiranje u vlasti. primjeni model kojeg ima RH tj. da im se omogući neposredna zastupljenost što jest i bit članka 9. Sporazuma. Ne poštuju se niti druga manjinska prava Hrvata u Republici Srbiji. A time se ne ostvaruju niti financijske obveze spram institucija hrvatske nacionalne manjine što se ocjenjuje posve neprihvatljivim osobito ukoliko se sve to usporedi sa ostvarenim standardima zaštite srpske nacionalne manjine u RH. Predstavnici Hrvata Predstavnici Hrvata iz Republike Slovenije su upoznali odbor s nastojanjem da ostvare status priznate nacionalne manjine. Naime, iako u Republici Sloveniji prema njihovoj procjeni živi preko 50 tisuća Hrvata čija je autohtonost ili dijela njih neupitna Hrvati u Republici Sloveniji niti su priznati kao nacionalna manjina niti ostvaruju bilo kakva prava koja bi im iz tog statusa proizlazila. Prijedlog da se obostrano kao nacionalnu manjinu prizna Hrvate u Republici Sloveniji i Slovence u RH pokrenuli su još 2001. godine, međutim to sa slovenske strane nije dalo nikakva rezultata. Stoga su u ožujku ove godine prema Državnom zboru Republike Slovenije uputili novi zahtjev tzv. "pobudnicu". Isti dokument su ovim povodom predali i predsjedniku Hrvatskog sabora. Na sjednici je iskazana potpora Hrvatima u Sloveniji kako bi ostvarili status priznate nacionalne manjine i svih onih prava koja iz tog statusa proizlaze. Sve to je ocijenjeno kao preduvjet očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sloveniji te obveza Republike Slovenije, ali i obveza Republike Hrvatske. Predstavnici Hrvata iz Crne Gore ukazali su na dugogodišnju asimilaciju Hrvata Crne Gore koja je bila osobito pogubna u vrijeme komunističkog sustava te u godinama agresije na RH. U tom periodu su progonjeni, a materijalna i kulturna dobra su im oduzimana. Procjenjuje se da sada u Crnoj Gori živi oko 13 tisuća Hrvata te da se zbog straha svi ne izjašnjavaju nacionalno. Tako se prema posljednjem službenom popisu stanovništva u Crnoj Gori izjasnilo njih samo 7 U Crnoj Gori se kao i u Vojvodini Hrvati nerijetko izjašnjavaju kao katolici neopredijeljeni ili ih se registrira, regionalno pardon svrstava u mokele. Protivno svim poteškoćama ocjenjuju kako je politička situacija u Crnoj Gori u posljednje vrijeme znatno drukčija tj. povoljnija. Razlog tome je i demokratizacija crnogorskog društva kao i znatan doprinos Hrvata Crne Gore tim procesima, ali i samoj neovisnosti Crne Gore. Naglasili su doprinos Hrvata u ukupnom kulturnom naslijeđu Crne Gore te ukazali na nesrazmjer njihovog broja, političkog utjecaja i postotka kulturnog naslijeđa. Tako se procjenjuje da oko 70% kulturnog naslijeđa Crne Gore baštine upravo Hrvati. Politički su organizirani oko jedne političke stranke – Hrvatske građanske inicijative, cilj im je Ustavom zajamčiti stalnu parlamentarnu zastupljenost. Saslušavši predstavnike Hrvata u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Crnoj Gori te uzimajući u obzir suglasnost svih nazočnih da se za hrvatsku manjinu u susjednim zemljama zatraži osiguranje svih prava koja imaju nacionalne manjine u RH Odbor za Hrvate izvan RH zaključke zaključke sa svoje sjednice prosljeđuje Hrvatskom saboru na usvajanje s ciljem davanja obveze i potpore Vlade RH u ostvarenju proklamiranih prava u ovom slučaju hrvatske nacionalne manjine u europskim državama temeljenim na međunarodnom pravu, bilateralnim sporazumima i Ustavu RH. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo dopustite mi pročitati sada prijedlog naših zaključaka. Prvi zaključak: "Hrvatski sabor daje punu potporu Vladi RH u zaštiti manjinskih zajednica, a osobito u zaštiti hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama temeljen na ustavnim ovlastima, međunarodnim standardima u zaštiti nacionalnih manjina te bilateralnim sporazumima u zaštiti manjina u očuvanju njihovog nacionalnog identiteta i ostvarivanju svih manjinskih prava u okviru daljnjeg razvoja i dobrosusjedskih odnosa. "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u duhu Sporazuma o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u RH nastavi štiti puni integritet integritet hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, osobito autohtonih Hrvata Bunjevaca, bunjevačkih Hrvata u Vojvodini što uključuje očuvanje njihovog hrvatskog nacionalnog identiteta, njihovog imena, jezika i dijalekata, kulture i ostvarivanje svih manjinskih prava". Kod zaključka 3. prihvaćamo amandman Vlade koji se odnosi na samo jednu riječ – "Zadužuje se dakle Vlada Republike Hrvatske da u bilateralnim odnosima s nadležnim institucijama Republike Slovenije sukladno njihovoj težnji i dalje potiče pitanje priznanja statusa", pisalo je prije priznate nacionalne manjine što je doista pogreška jer Hrvati tamo nisu priznati i to je bila primjedba Vlade i mi je dakako prihvaćamo. Dakle, briše se samo riječ priznata. "potiče pitanje priznanja statusa nacionalne manjine Hrvatima u Republici Sloveniji te ostvarenje svih prava koja proizlaze iz tog statusa u Republici Sloveniji". Četvrti zaključak – "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u bilateralnim odnosima s nadležnim institucijama Crne Gore potakne pitanje parlamentarne zastupljenosti Hrvatske nacionalne manjine u Crnoj gori uvažavajući posebnost Hrvata Crne gore njihovo kulturno nasljeđe i doprinos razvoju Crnogorskog društva i države. I konačno zadužuje se Vlada Republike Hrvatske to je zaključak 5. da na temelju strategije odnosno Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske, hrvatskom saboru uputi na donošenje i Zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dakle Vlada je to da je bila brža od naših zaključaka, i mi smo joj zahvalni jer je uputila Prijedlog zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kojega smo mi ovdje usvojili. Dakle, zahvaljujem se vladi, zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče vama, poštovani kolegice i kolege molim da poduprete ove prijedloge zaključaka koji će biti na dobro Hrvatske nacionalne manjine u susjednim državama, prije svega ciljano na položaj hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, BiH, i Republici Sloveniji. Također još jedanput koristim priliku jer smo upravo završili prethodnu točku da date, uopće u to ne sumnjam, potporu Deklaraciji o potpori Hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, i Bosni i Hercegovini u procesu Ustavnih promjena. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepo. To znači da je zaključak pod rednim brojem 5. povučen jer je konzumiran, a zaključak pod rednim brojem 3. ispravak. Otvaram raspravu. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. **Vukić, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Na dnevnom redu je prijedlog zaključaka o položaju Hrvatskog naroda u susjednim zemljama, u zemljama gdje ima status nacionalne manjine. Predlagatelj ovih zaključaka je Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i odmah na početku želim kazati da ću poduprijeti donošenje ovih zaključaka. Hrvati su autohtoni narod u Vojvodini, u Boki kotorskoj i danas u tim zemljama imaju status nacionalne manjine. Svi se dičimo time da su nacionalne manjine generalno govoreći mostovi koji spajaju zemlju u kojoj živi ta nacionalna manjina sa matičnom zemljom. I to je tako. Mi svake godine u ovom visokom domu imamo izvješće o provedbi Zakona o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj i to je jedna pristojna knjiga u kojoj se vidi što sve Vlada Republike Hrvatske i Republika Hrvatska radi za svoje nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da bi svi zajedno bili presretni da i neki drugi parlamenti se mogu podičiti takvim izvješćima o stanju nacionalnih manjina u svojim državama, konkretno u ovom slučaju mislim na predstavnike predstavnike Hrvatskog naroda koji tamo imaju status nacionalne manjine. Na žalost nije u svim sredinama to tako. Hrvati u Sloveniji nemaju status nacionalne manjine. Jedan od naših zaključaka prema Vladi govori što i kako treba napraviti Vlada da Hrvatski narod u Sloveniji dobije status nacionalne manjine, predstavnici naroda. U Vojvodini, u Srbiji, gospodin Bagarić je govori o asimilaciji, govorio je o podjelama na bunjevce i šokce, tamo po prilici živi 100-tinjak i više tisuća Hrvata i sada je nedavno provođen popis i bilo je određenih problema, incidenata, radila se kampanja, pozivani su ljudi da se slobodno izjašnjavaju, Hrvati, no činjenica je da to ne ide onako kako bi to svi željeli i onako kako je to uređeno u normalnom europskom svijetu. Nadati se da će i Zakon kojeg smo mi donijeli prije tjedan dana, zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske doprinijeti da se bar malo popravi stanje stvari kada su u pitanju predstavnici Hrvatskog naroda u Vojvodini. Što se tiče Crne gore gospodin Bagarić je u svom izlaganju spominjao da tamo živi 13 do 15 tisuća Hrvata, da ih se samo 6, 7 tisuća izjasnilo Hrvatima i da tražimo od Vlade Crne gore odnosno njihova parlamenta da omogući normalno zastupanje Hrvatskog naroda u Crnogorskom parlamentu. Treba kazati da u Crnoj gori u Ustavu službeni jezik, jedan od službenih jezika je Hrvatski jezik i da su oni sa novim izmjenama zakonodavstva, omogućili da predstavnik Hrvatskog naroda uđe u Crnogorski parlament. Na tom polju se stvari čini mi se mrvicu popravljaju jer je kako je uvodničar u svom izlaganju rekao došlo do demokratizacije unutar same Crne gore. Zaključno mislim da će Zakon ako je bio jedan od zaključaka našeg Odbora gdje smo zaključili da treba donijeti Zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, da će taj zakon, a koji smo usvojili prije ovih zaključaka, biti vrlo važna spona suradnje između Hrvatskog naroda u svijetu, poglavito u ovim zemljama u kojima koje u ovim zaključcima bilo govora i Hrvatske države. Poduprijet ću donošenje ovih zaključaka i o ovoj točci bih ja imao toliko kazati. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Slažem se sa kolegom Vukićem da su nacionalne manjine bogatstvo svake države, tako i Republike Hrvatske, ali često puta se pitam zašto to nije u Republici Srbiji i Republici Bosni i Hercegovini. Često posjećujem vojvodinske Hrvate i vidim da su oni na margini, da su oni građani drugog reda, također isto u BiH, i upravo zato podržavam ovaj dio ti ljudi su većinom iz Bosne i Hercegovine prvi došli kada smo stvarali Hrvatsku prvi su došli da zajedno s nama da nam pomognu i naša je zadaća da tim ljudima se na neki način revanširamo, a tražimo da i ovdje kako je u Republici Hrvatskoj, da i Srbija postupi tako i BiH prema nacionalnoj manjini Hrvatima u njihovim državama. Hvala. Hrvati nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. KOnstitutivni su narod. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Dragan Vukić. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Mlinariću, mislim da se vi napravili jedan mali lapsus kada su u pitanju Hrvati u BiH. postoji samo jedan hrvatski narod i pripadnici tog naroda žive i u BiH i u RH i u Vojvodini i u Boki Kotorskoj i da ne nabrajam dalje po svijetu, u različitim statusima. Hrvatski narod u BiH je suveren, konstitutivan narod kao i druga dva naroda. U Vojvodini Hrvati imaju status nacionalne manjine i naravno naravno da smo svi zabrinuti zbog toga što pozicija hrvatskog naroda u Vojvodini nije onakva kakvu bi mi željeli imati. Opet se vraćam na onu knjigu izvješća o stanju nacionalnih manjina u RH. Mi to dobijemo svake godine i to je dobro. Nadati se da će doći dan kada i u drugim parlamentima, jel to Crna Gora, jel to Slovenija, jel to Srbija će biti ista takva knjiga u kojoj će se vidjeti da prava hrvatskog naroda se ne krše, dapače da ta država štiti tu nacionalnu manjinu u svojim zemljama i onda ćemo s pravom moći reći da su nacionalne manjine te koje povezuju i koje su mostovi. Sve do tada ne možemo to reći jer fali jedna noga od mosta. hrvatske